Nenad (SDP)** prelazimo na 2. točku dnevnog reda a to je - Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2010. godinu. Državni ured za reviziju podnio je ovo Izvješće temeljem članka 9. Zakona o državnom uredu za reviziju i članka 32. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Prijedlog akta primili ste u pretince, Vlada je dostavila mišljenje, raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun, izvješća ste primili na sjednici. Pitam želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Glavni državni revizor uvaženi Ivan Klešić. **Klešić, Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. U skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata ured je dostavio Hrvatskom saboru izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka i nezavisnih zastupnika. Revizijom su obuhvaćeni njihovi financijski izvještaji i poslovanje za 2010. godinu. Zakonom o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista i kandidata koji je bio na snazi od početka 2007. godine do konca veljače 2011. godine propisana su prava i obaveze političkih stranaka u vezi prikupljanja sredstava iz različitih izvora izdavanje potvrda o primljenim sredstvima iz donacija i članarina zabrani financiranja i pogodovanja, vođenju evidencija i javnom prikazivanju porijekla i načinu utroška sredstava objavljivanju financijskih izvještaja i završenog računa obveza uplate u državni proračun anonimnih donacija i donacija iznad propisanih iznosa. Za provedbu revizije nad financijskim poslovanjem političkih stranaka prema odredbama istog Zakona, nadležan je državni ured za reviziju Republike Hrvatske. Kao sve druge revizije financijska revizija političkih stranaka i nezavisnih zastupnika je provedena na jednak način. Dakle, prema postupcima koji su utvrđeni Zakonom o Državnom uredu za reviziju, okvirom revizijskih standarda međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija INDOSAI i kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Ciljevi ove revizije bili su provjeriti istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja, provjeriti pravilnost stjecanja prihoda prihoda iz proračuna, dobrovoljnih priloga članarina i drugih izvora te provjeriti pravilnost izvršenja rashoda odnosno jesu li financijska sredstva korištena isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom. Početkom 2011. godine sve političke stranke koji su to u skladu s odredbama uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija bile dužne učiniti dostavile su financijske izvještaje za 2011. godinu, ovdje je važno naglasiti da je u Republici Hrvatskoj registrirano 114 političkih stranaka te da obvezu sastavljanja i dostavljanja financijskih izvještaja imaju samo one stranke koje ostvare godišnje prihode iznad iznosa utvrđenog propisima za neprofitne organizacije odnosno ako im je vrijednost imovine u prethodne tri godine iznad 100 tisuća kuna. Na razini godine i godišnji prihod uzastopno u prethodne tri godine iznad 100 tisuća kuna. Izvještaje su dostavili 11 parlamentarnih, 12 izvanparlamentarnih političkih stranaka, te 4 nezavisna zastupnika. Ukratko ću dati nekoliko osnovnih osnovnih podataka o financijskom poslovanju revizijom obuhvaćenih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2010. godinu. Prihodi 11 stranaka su ukupno 115,1 milijun kuna, rashodi 11 stranaka 94,2 milijuna kuna. Višak prihoda nad rashodima parlamentarnih političkih stranaka u 2010. godini ukupno iznosio 20,8 milijuna kuna ili 18,1% uz napomenu da su višak ostvarile 7 a manjak 4 političke stranke. Manjak je podmiren iz viška prihoda koji je prenesen iz ranijih godina, a dijelom se planira podmiriti u razdobljima koja dolaze. Najznačajnija područja u kojima su revizijom utvrđene nepravilnosti i propusti kod političkih stranaka odnose se na računovodstveno stanje, stjecanje prihoda i naravno izvršenje rashoda. Prihodi 4 nezavisna zastupnika iznosili su ukupno 1,7 milijuna kuna i sve su ostvarili iz državnog proračuna. Rashodi su iznosili milijun Kod nezavisnih zastupnika nisu utvrđene nepravilnosti i propusti koji bi utjecali na istinitost i realnost financijskih izvještaja te pravilnost njihovog financijskoj poslovanja. Također revizijom je kod većine političkih stranaka utvrđena nepravilnost koja se odnosi na korištenje poslovnih prostora ovo moram naglasiti, na različitim lokacijama bez naknade. Na temelju ugovora zaključenih s lokalnim jedinicama i odluka lokalnih jedinica to je napravljeno. Ugovori su u pravilu zaključeni prije donošenja Zakona o financiranju političkih stranaka nezavisnih lista i kandidata i zakona o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe. S obzirom da političke stranke koriste prostore u vlasništvu lokalnih jedinica bez naknade, Ured nalaže političkim strankama i jedinicama da poslovne prostore koriste odnosno daju u zakup u skladu s odredbama zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora. U skladu s revizijskim standardima i prema uobičajenoj praksi institucije državne revizije na temelju utvrđenih činjenica izražena su mišljenja o financijskim izvještajima i poslovanju političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2010. godinu. Za političke stranke je izraženo 6 bezuvjetnih i 5 uvjetnih mišljenja, a za sve nezavisne zastupnike izraženo je bezuvjetno mišljenje. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici ja sam u ovom kratkom izlaganju nastojao dati samo jedan kratki naglasak na bitne podatke iz našeg temeljnog izvješća. Zahvaljujem na vašoj pozornosti, a na sva vaša eventualna pitanja, ja i moji suradnici nastojat ćemo odgovoriti. Hvala lijepa. Hvala vam. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo klubovi, prvi za raspravu se javio Klub Hrvatskih laburista Stranke rada, u ime toga kluba govorit će uvaženi zastupnik Nikola Vuljanić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni revizore. Čuli smo ovdje dosta pa gotovo panegirika pohvalnih riječi za rad Državne revizije koji nam omogućava uvid u podatke na jedan tako sintetizirani način do kojih bi inače teško došli, morali mi se em jako potruditi, em točno znati precizno što tražimo. To tim panegiricima se eto pridružujem. Jako je lijepo vidjeti te podatke na jednom mjestu. No, kompletno djelovanje Državne revizije i ono što ona u hrvatskom društvu za nas predstavlja, podsjeća me na one visokostilizirane plesove, uglavnom istočnjačkog tipa, aplicirane na financijsko poslovanje. Recimo na Morešku onu sa Korčule znate. Plešu ljudi taj ples, plešu ga već par sto godina i još tamo od borbe sa Maorima kada je imao konkretnog smisla, kada su tim sabljama nešto radili. Oni ga i danas plešu, mašu sabljama, jako se prijete jedni drugima, viču, a nitko ne nastrada, nikog ni ne porežu. I bojim se da je posebno u ovom dijelu posebno u ovom dijelu rada izvješća revizije rad revizije sličan toj Moreški. Nitko se nije porezao. Neka izvješća su uvjetna, to znači da ljudi nisu formalno slijedili proceduru. Zna se koja je procedura revizije i svatko malo iskusan u poslovanju i u državnim tvrtkama i u institucijama točno zna što revizija gleda, kojim redoslijedom, koje rubrike, koji postupak. I dobro to ima svog smisla. Dakle, netko se u političkim strankama nije potrudio ni to da napravi, znajući što se gleda pa dobije uvjetno mišljenje jer je negdje zabrljao. Ako neki od tih koji su dobili uvjetno mišljenje, to isto uvjetno mišljenje su dobili godinu dana ranije, možda i dvije godine ranije, to se ovdje ne vidi, vidi se samo godina, i dogodilo se i dogodilo se ništa, opet su mahali sabljama. Ja znam da Državna revizija nije državni odvjetnik, Državna revizija nije ni policajac i Državna revizija ne može nikoga hapsiti niti optuživati, međutim da ponavlja uvjetno mišljenje za istu stvar kod političkih stranaka nešto govori o tim političkim strankama, nešto govori i o sustavu i o reagiranju sustava na rad političkih stranaka. Ti propusti koji su pronađeni su propusti uglavnom tehničkog tipa i ne govore niti o velikim novcima niti o nečem što bi sablaznilo javnost. Ovo je izvješće za 2010. do 31.12.2010. u 2011. protiv jedne od političkih stranaka tada 2010. na vlasti protiv HDZ-a podignuta je kaznena prijava. Meni je u cijelom tom stiliziranom plesu savršeno nejasno da Državna revizija uprkos svim pravilima i držanju striktno pravila, nije mogla ništa od toga ustanoviti nijednu crnu vreću, nijednu torbu, ništa, nego daje uvjetno mišljenje zbog propusta eto u vođenju knjigovodstva. Prema ovom izvješću prihodi stranaka su realni. Revizija ne nalazi ništa nelogično u prihodima stranaka. Oni se više-manje podudaraju sa dotacijama države i nešto malo prihoda od donatora. Rashodi su isto tako realni, ništa se tu čudno nije dogodilo kao da ne živimo na istom planetu, kao da ne gledamo istu situaciju. Ja ne znam vjerojatno Državna revizija ne može reagirati na stvarnost nego samo na papire. Ako je tome tako, funkcija revizije barem u ovom slučaju političkih stranaka ne govorimo o jedinicama lokalne samouprave i poduzećima. Tu je Tu je druga razina promašaja. U ovom slučaju to nema zapravo nikakvog smisla. Velim u međuvremenu se u taj posao pregledavanja financijske dokumentacije stranaka upleo i državni odvjetnik, blagajnica je ispričala svoju priču, rizničar je tamo gdje već je, a revizija ide korak po korak, utvrđuje metodologijom koja je međunarodno priznata, pametna, dobro osmišljena i ne nalazi ništa. Po reviziji uglavnom sve štima. U većem dijelu. I sve uglavnom propada u većem dijelu. Taj nesklad između onog što vidimo oko sebe i onog u čemu živimo i papira koji nam se ovdje nalaze na klupama zapravo je zastrašujući. Ako to nikoga ne boli i ako to nikoga ne plaši onda je stvar još strašnija. Ne vidimo recimo u ovom izvješću što revizija misli o političkom reketarenju, o dodacima dužnosnicima koji se u kešu isplaćuju, o kampanjama u kojima se potrošilo slobodno mogu reći pojedine stranke i trostruko, četverostruko novaca nego što su imali uopće. O torbama, o svemu tome što nam se događa, o svemu tome ovdje nema ništa. Hrvatski laburisti ne smatraju ovo važnim, a ne relevantnim dokumentom. Stavove kluba IDS-a iznijet će uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine glavni državni revizoru, gospodo zastupnici, predstavnici Vlade. Ukupni prihodi političkih stranaka 2010. Iznosili su 115 milijuna kuna. Znači ja govorim o ovih 11 parlamentarnih stranaka ili 11 stranaka koje su bile zastupljene u Parlamentu. E sad koliko je novaca da se ja nadovežem na ovu diskusiju od malo prije išlo ispod stola ja to ne znam, ali znam da su političke stranke znači u 2010. raspolagali sa cirka ne više od 120 milijuna kuna kao što isto tako znamo da 42000 udruga građana u Republici Hrvatskoj, u 2010. raspolaže sa negdje milijardu i 400 milijuna kuna. Za te udruge tih 42000 kao i za političke stranke tih milijardu i 400 milijuna kuna ide jasno iz državnog odnosno drugih proračuna. Za 11 parlamentarnih stranaka iz državnog proračuna išlo je ili izdvojilo se 63 milijuna 120 tisuća kuna. Iz lokalnih proračuna još 38 milijuna i 310 tisuća kuna. To su podaci koji su objavljeni ovdje na strani 6. tablici broj jedan. Pa se tako onda kaže da Hrvatska demokratska zajednica iz državnog proračuna ostvaruje 27,9 milijuna kuna, iz lokalnih proračuna 11,8 milijuna kuna, Hrvatska narodna stranka liberalni demokrati 2,9 milijuna iz državnog proračuna, iz prihoda lokalnih proračuna 3,7 milijuna kuna, Hrvatska seljačka stranka

Istarski demokratski sabor da ne bi slučajno preskočio iz državnog proračuna milijun 239 tisuća kuna, iz lokalnih proračuna 2 milijuna Ukupno recimo govorim o IDS-u za 2009. ostvarili smo 3 milijuna Jasno tih 3,9 milijuna kuna nije puno, nije ni malo da bi se na strani 15. ovog Izvješća između ostalog kazalo, citiram: "Prema odredbi članka 15. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista, kandidata koji je bio na snazi u 2010. i odredbe članka 22. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe koji je na snazi od ožujka 2011. između ostalog zabranjuje se financiranje političkih stranaka od strane državnih tijela, javnih poduzeća, pravnih osoba sa javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba o kojima Republika Hrvatska odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima udjele ili dionice, te javnih i drugih ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinice lokalne područne u zagradi regionalne samouprave. Dalje se navodi, s obzirom da političke stranke koriste poslovne prostore u vlasništvu lokalnih jedinica bez naknade na temelju ugovora ili drugih akata zaključenih u ranijim godinama i da to prema odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata i Zakona o financiranju političke aktivnosti, izborne promidžbe predstavlja nedopušteni način financiranja političkih stranaka. Ured nalaže političkim strankama i lokalnim jedinicama da poslovne prostore koriste odnosno daju u zakup u skladu sa odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka itd. Ja se i to je manje-više svugdje prisutno, pretpostavljam od Istre pa na dalje. Ja se slažem, moć u ovoj zemlji proizlazi ja bih rekao u Hrvatskoj iz te političke nomenklature. Međutim, isto tako bih se usudio kazati da je stvarna moć u ovoj državi davno prepuštena pretvorbenom kapitalu, a nešto se užurbano stvara u ovom trenutku na neke druge načine. Poglavito mislim ovdje na medijske kuće. I tu je posve relevantno da li je riječ o kućama koje su u domaćem ili u stranom vlasništvu. Moć sigurno kada govorimo o političkim strankama itd. ili u politici nije u ovom Saboru što je po mom sudu loše. Moć je bila, moć je u Vladi, moć je na Pantovčaku, moć je u velikim javnim sustavima, moć je u Državnom odvjetništvu, policiji, državnoj upravi, u medijima, bili privatni ili državni. Moć je u Državnom uredu za reviziju, ali zasigurno ne što smatram da je loše u ovom Saboru koji u pravilu samo imenuje odluke izvršne vlasti. Jedan bivši državni tajnik otprilike mi je ovako rekao pred recimo 7 ili 15 dana. Pa više ti vrijedi biti pet dana državni tajnik u nekom ministarstvu, nego biti 5 mandata zastupnikom u Hrvatskom saboru. I vjerujem da iz svog iskustva apsolutno govori istinu. I utoliko me doista smeta kada se Sabor marginalizira, koji bi trebao biti svetim mjestom tog hrvatskog parlamentarizma, kada se naziva, ne znam kokošinjcem ili tome slično jer to onda šalje jednu lošu poruku bez obzira kako se mi međusobno jedni prema drugima obraćali. Što se tiče ovog Izvješća neka se izvješća poklapaju sa nalazima DORH-a, ali treba isto tako reći da su to izvješća za 2010. a ne za 2009. godinu. I sad ako bih bio pošten trebao bih govoriti o IDS-u, o 51 podružnici, 12 zaposlenih, u ukupnom prihodu od 3,9 milijuna kuna, kuna, o donacijama itd. Mislim da ovdje nema potrebe previše navoditi neke momente, ali ono što je bitno da ni naše državno izvješće se bitnije ne razlikuje od izvješće drugih političkih stranaka. Prema tome jasno je da ćemo mi nalaz revizije podržati, ali se slažem kao što je to rekao moj prethodnik jedno su kampanje, a drugo su stvarne kampanje. Jedno su donacije, a drugo su stvarne donacije. Jedno je ono što se iskazuje, drugo je naprosto život, a zapravo ubuduće razlika između života i onoga što se iskazuje u papirima ne smije biti. Podržat ćemo izvješće i eto samo toliko, da ne bi netko rekao da nismo uzeli učešće po ovoj točci dnevnog reda. Hvala lijepa. Čut ćemo još jednu raspravu u ime klubova. Dakle u ime kluba HNS-a uvažena zastupnica Nada Turina-Đurić. Poštovani potpredsjedniče, gospodine glavni revizore, kolegice i kolege. Mi u HNS-u smatramo izuzetno važnom ovu raspravu o reviziju, odnosno usvajanje Izvješća o reviziji o radu političkih stranaka i smatramo da prije ove diskusije, odnosno prije točke koja je bila prva danas je možda trebala ova točka biti prva. Jer upravo su političke stranke te koje bi trebale biti ogledalo i primjer svima kako raditi i početi od sebe budući da su sve diskusije koje su bile o reviziji ministarstava, odnosno općoj reviziji provedenoj u javnim službama su diskusije bile usmjerene na to kako nismo dovoljno učinkoviti u sankcioniranju tih javnih službi koje su pokazale očite nedostatke u svom djelovanju, svom radu prije svega znači u ovom financijskom dijelu, a one su u stvarnosti i u većini slučajeva ustvari produžene ruke politike, odnosno političkih stranaka koje obnašaju vlast od ministarstava do regionalnih i lokalnih samouprava. I ne bih se složila sa kolegama iz Hrvatskih laburista i HNS se s tim ne slaže da ovo izvješće ustvari ne daje pravu sliku, odnosno da ne daje sliku o tome kako se koja politička stranka ponašala u ovom segmentu financijske discipline i organizacijske discipline unutar sebe same jer to itekako dobro i itekako kvalitetno piše ako se dobro čita ovo izvješće. Kao stranka naravno pozdravljamo napor naše revizije i glavnog revizora svakako da vrlo hrabro sa jednim nezavisnim jasnim stavom uđe u ovaj prostor politike, čiste politike, znači prostor političkih stranaka i da vrlo jasno ako ništa drugo kaže i iznese činjenično stanje o njihovom poslovanju. Nama je bilo vrlo zanimljivo čitati ova izvješća pogotovo nakon nekih diskusija unatrag mjesec mjesec dana na ovoj sjednici gdje su uglavnom naši kolege koji su sada u oporbi, a bili nedavno na vlasti, iznosili cijeli niz primjedbi i bili smo izloženi čak i nekim uvredljivim diskusijama upravo vezano uz financijsku disciplinu i neke buduće korake koje će nova Vlada poduzimati, a Sabor donositi zakone i odluke o određenim programima i projektima. Naime, u tom Izvješću o radu političkih stranaka ima cijeli niz zanimljivih stvari. Pa recimo neke političke stranke koje su obnašale vlast od ukupno oko 12 godina koliko je parlamentarna demokracija u Hrvatskoj većinu tog vremena, odnosno nisu samo 4 godine obnašale vlast te stranke, nisu u stanju sastaviti temeljne financijske izvještaje, nisu u stanju iskazivati točne i istinite podatke, knjigovodstvene isprave nisu potpisane od zakonskih predstavnika u toj stranci. Neke političke stranke nisu popisale svoju imovinu, neke stranke ne naplaćuju godinama članarinu iako su to dužne prema svojim aktima i pravilnicima koje su donijele. Vrlo vjerojatno one koje su bile na vlasti zato jer im to nije trebalo. A to je onda ova priča o i svim drugim lošim postupanjima u tim strankama jer su očito imali druge načine na koje će se financirati pa im članarine nisu trebale. Zanimljivo je isto tako, mislim da je kolega Kajin to rekao, da većina stranaka osim SDP-a i HNS-a koristi poslovne prostore na različitim lokacijama, znači u lokalnim samoupravama uglavnom temeljem odluka lokalnih jedinica bez naknade. Što sigurno da je zanimljiv podatak da su dvije najjače oporbene stranke jedine koje su iz toga izuzete, odnosno plaćaju svoje poslovne prostore. Najveća oporbena stranka, evo da se podsjetimo iz ovog izvješća, uprihoduje 43 milijuna i 805 tisuća kuna i mislim da je ovdje netko rekao da su to neki tako mali iznosi novčani. Mislim da je iznos od 43 milijuna kuna itekako velik iznos i da je relativno malo kod nas poduzeća koja se mogu pohvaliti takvim prihodima i takvim prometima, a pogotovo prihodima koji više više od polovice tih prihoda proizlaze iz državnog budžeta i budžeta lokalne samouprave. u jednom dijelu se govori u nalazu revizije o tome da ovlaštene osobe nisu kontrolirale i nisu provjeravale određene račune, potpisivale ih, znači to je ona priča koju smo već imali kroz medije što je i DORH na temelju čega je DORH i digao kaznenu prijavu da se jednostavno ne zna što je netko naručivao, zbog čega je naručivao, a trošio je proračunski novac, odnosno novac građana ove države. Da se konkretno radi o HDZ-u i to piše, to ustvari piše u ovom izvješću. I mislim da bi nadležna tijela itekako imala razloga, makar je to izvješće uvjetno, itekako imala razloga temeljem te činjenice dublje analizirati rad takvih stranaka koje se tako ponašaju jer nije posao državne revizije ni policijski posao, a niti posao USKOK-a niti Državnog odvjetništva. Naravno ima tu stranaka koje su također pretendirale, bile i pretendirale na ovim izborima, vrlo značajno participirati u vlasti, u vlasti, a isto tako po nalazu ove revizije nisu bile u stanju voditi svoje temeljne financijske dokumente. Čak niti evidentirati kvalitetno donatore, znači financijske donacije fizičkih i pravnih osoba te prema obavezi Zakona izvijestiti javnost o svojim donatorima. Kada sam govorila o ovom dijelu vezano za veličinu prihoda, masu prihoda iz državnog i lokalnih proračuna koje koriste političke stranke i o njihovom relativiziranju od strane nekih naših zastupnika ovdje da se relativizira priča o tome da su to relativno mala sredstva, mislim da su to ipak velika sredstva i da bi temeljem ovog Izvješća takve elementarne greške u vođenju računovodstva i financija političkih stranaka trebale biti sankcionirane. trebamo podsjetiti da naši obrtnici i poduzetnici koji imaju takva poduzeća koja vrte otprilike sličan prihod plaćaju itekako visoke kazne za ovako elementarne propuste a po ovoj reviziji se ništa vjerojatno ništa nije dogodilo, financijsku policiju u ovom trenutku nemamo, prema tome, mislim da bi i ovaj Sabor trebao na tragu svega toga reći nešto o tome na koji način će se ta priča zaustaviti. Odnosno, na koji način ovakvi nalazi moraju ili bi trebali dolaziti do onih tijela koji imaju mogućnost sankcije za To nisu mali propusti, većina vas svih, ili većina vas znamo koliko se plaćaju prekršajne kazne za ovakve propuste ako ih utvrdi porezna uprava. A tu su propusti po našoj procjeni u HNS-u puno veći nego što su kod nekih poduzetnika koji to jako dobro moraju platiti. Ono što želimo reći da prije svega kao stranke moramo pomesti pred svojim vratima i zato mislim da je rasprava o našem radu, da moramo biti u tome samo kritični i kritični kako bi poruka prema svima drugima bila jasna. Jer ako to nismo u stanju učiniti mi sami kao političke stranke bez obzira gdje sjedimo u oporbi ili vlasti onda je više-manje sigurno da to nismo u stanju učiniti za ovu državu niti za građane Republike Hrvatske. U tom smislu Hrvatska narodna stranka, pozdravlja sve napore, velik trud, rad državne revizije, s punim uvažavanjem smo pročitali sva vaša izvješća i podrobno ih komentirali, međutim, ono što ovaj Sabor treba zaustaviti to je da govorimo o besmišlju tisuća i tisuća stranica koje je Državna revizija dostavila na naše klupe a da iz toga svega ne proizlazi ama baš niti jedan stvarni putokaz za sankcioniranje onoga što je u tim izvješćima zabilježeno kao nezakonito postupanje, kao prekršaj u najmanju ruku ako ne čak i krivično odnosno kazneno djelo. Evo, u tom smislu podrška za naš daljnji rad, nama svima zapravo mišljenje na koji način pomesti pred svojim vratima i dovesti ovu državu, ako ništa drugo institucije ove države na razinu jednog uljuđenog financijskog poslovanja i korektnog odnosa prema novcu kojeg trošimo a to je novac naših građana. Hvala lijepo. Hvala i vama. Ali eto uvaženi zastupnik Boro Grubišić smatra da ste vi izrekli nekakav netočan navod, da čujemo sada o kakvom se to netočnom navodu radi. Ne samo nekakav netočan navod, nego netočan je navod koji je gospođa zastupnica izrekla u svezi prihoda od članarina kada je rekla da neke stranke nemaju prihoda od članarina u toj rubrici, a da to pokrivaju nekakvim nelegalno nabavljenim, dobavljenim sredstvima. To nije točno, jedina stranka koja u izvješću državne revizije nema prihoda od članarine je HDSSB, ali je Ured državne revizije dao maksimalnu ocjenu dakle bezuvjetnu ocjenu HDSSB-u ocijenivši da sva sredstva koja su ušla u prihod HDSSB –a su potpuno legalna i legitimna. Hvala lijepa. Korektan ispravak. Sada je 13 sati i 25 minuta mislim da je to dobar trenutak da prekinemo sada ovu sjednicu, nastaviti ćemo u 15,00 sati imamo još 2 kluba i 4 zastupnika prijavljena za raspravu u trajanju od 10 minuta, s tim da vrijeme za prijavu za ovu raspravu od 10 minuta istječe u 15 sati i 29 minuta. Hvala lijepa, dobar tek svima.